Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Najprije da izrazim

sada možemo onda preći na predviđenu točku dnevnog reda a to je: - Izvještaj o radu AZ obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu Podnositelj: AZ obvezni mirovinski fond Na temelju članka 150. Zakona o obveznim mirovinskim fondovima. Zbog obimnosti materijala izvješće nije umnoženo nego se nalazi na web stranici Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo. Izvješća ste primili na sjednici, Vlada je dostavila svoje mišljenje. Želi li predstavnik podnositelja dodatno obrazložiti izvješće? Da. Uvaženi Dinko Novoselec predsjednik uprave ili? Da, je, je, dobro, samo izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane saborske zastupnice i saborski zastupnici. Izuzetno mi je zadovoljstvo predstaviti vam rezultate rada AZ obveznih mirovinskih fondova za 2015. godinu. 2015. godina bila je još jedna u nizu uspješnih godina za članove AZ mirovinskih fondova kao rezultat konzistentne investicijske politike koja na prvom mjestu stavlja sigurnost, razboritost i …/Govornik se ne razumije./… smanjenje rizika raspršenošću ulaganja. Ukratko, naša najveća pojedinačna ulaganja u prošloj godini odnosila su se na dugoročne obveznice RH, većinom dugoročnih dospijeća. Smatramo da trenutno i tržišni prinosi predstavljaju atraktivno ulaganje za članove naših mirovinskih fondova. U dioničkom dijelu portfelja uz značajnu izloženost prema domaćih turističkim kompanijama najznačajnije pozicije odnose se na izdavatelje iz područja zdravstva i prehrambene industrije. AZ obvezni mirovinski fondovi u 2015. godini sudjelovali su u dokapitalizacijama u više hrvatskih dioničkih društava. Dokapitalizacijama od Podravke, luke Rijeke i Ilirije. Stupanjem na snagu novog zakona 2014. godine uvedene su tri kategorije unutar obveznih mirovinskih fondova. Najveći AZ obvezni mirovinski fond kategorije B u 2015. godini imao je 607 tisuća 323 člana. Članovima fonda ostvaren je prinos u iznosu od 5,61% a kako je inflacija u 2015.godini bila negativna tako je realni prinos bio i viši od 6 postotnih poena. Ostvarena je ukupna zarada članovima mirovinskih fondova u iznosu 1,5 milijardi kuna. Prosječna zarada člana AZ fonda kategorije B u 2015.godini iznosila je oko 2500 kuna. Ostvarenim prinosom u 2015. godini prosječni godišnji prinos od početka poslovanja pa do kraja 2015.godine iznosio je 6,02% uzimajući u obzir stopu inflacije prema podacima Državnog zavoda za statistiku realni prinos AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B od početka rada 2002.godine do kraja 2015.godine iznosio je 3,79%. Na dan 31.12.2015. godine ukupna imovina AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije B iznosila je 28,4 milijarde kuna od čega je nešto preko 70% uloženog u državne obveznice. Ulaganje u dionice činile su nešto više od 20% ukupne imovine fonda. Od inozemnih ulaganja značajni dio imovine fonda predstavljaju izdavatelji sa sjedištem u SAD-u, Sloveniji, Izraelu i Švicarskoj. Sektorski gledano, najznačajniji dio dioničkog djela portfelja se odnosi na društva koja se bave farmaceutikom i robom široke potrošnje. U valutnoj strukturni više od 50% imovine fonda odnosi se na izloženost prema domaćoj valuti uz značajnu izloženost prema euru i američkom dolaru. AZ obvezni mirovinski fondovi kategorije A i C osnovani su 2014.godine a krajem 2015. godine ukupno su brojili 8 743 člana. U 2015.godini AZ obvezni mirovinski fond kategorije A ostvario je prinos od 9,67% i ukupno zaradio svojim članovima 16,4 milijuna kuna ili prosječno po članu ta je zarada iznosila 7800 kuna. AZ obvezni mirovinski fond kategorije C ostvario je prinos od 5,36% i svojim članovima zaradio 39,3 milijuna kuna ili prosječno po članu 5900 kuna. Na dan 31.12.2015. godine ukupna imovina AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije A iznosila je 195 milijuna kuna od čega je 49% bilo uloženo u državne obveznice a vlasnički vrijednosni papiri činili su 45% ukupne imovine fonda. U inozemnim ulaganjima značajan dio imovine fonda predstavljaju izdavatelji sa sjedištem u SAD-u, Sloveniji, Izraelu i Velikoj Britaniji. Na dan 31.12.2015. godine ukupna imovina AZ obveznog mirovinskog fonda kategorije C iznosila je 880 milijuna kuna a gotovo 90% imovine fonda bilo je uloženo u obveznice RH. Sukladno zakonskim ograničenjima fond kategorije C ne ulaže u vlasničke vrijednosne papire te se ne izlaže značajnim valutnim rizicima, stoga je izloženost prema domaćoj valuti iznosila 100% imovine fonda. 2015. godina u AZ fondovima obilježena je i u prvom redu iskorištavanjem, proširenje investicijskih mogućnosti za obvezne mirovinske fondove koje je donio novi zakon u 2014.godini. naime, ukinuta su određena ograničenja kada su u pitanju ulaganja u infrastrukturne projekte na području RH te se podiže mogućnosti, postotak ulaska u vlasništvo pojedine tvrtke sa dotadašnjih deset posto na današnjih To nam je omogućilo kao što sam već rekao sudjelovanje u projektima dokapitalizacije hrvatskih tvrtki. Ostvareni investicijski rezultat s visokim prinosima za naše članove u sve tri kategorije pokazuje da smo spremni upravljati sa tri različita portfelja a kojima možemo primjernije odgovoriti na očitovanja, na očekivanja koja su s obzirom na dob naših članova i horizont štednje svakako različita. I na kraju, 2015.godina još je jedna u nizu uspješnih godina za članove AZ obveznih mirovinskih fondova. AZ obvezni mirovinski fondovi ostvarili su u 2015. zadovoljavajuće prinose te je ukupna zarada iznosila 1,6 milijardi kuna. U AZ fondovima iskoristili smo proširenje investicijskih mogućnosti uvođenjem novim zakonom te smo sudjelovali u nekoliko projekata ulaganje u Hrvatsko gospodarstvo. I na samom kraju dodao bih da je za uspjeh mirovinske reforme u RH potrebno povećati stopu izdvajanja za drugi mirovinski stup sa sadašnjih 5% na 10% u budućnosti. Hvala. Hvala lijepa. Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Ne. Otvaram raspravu. Prvi se za raspravu javio u ime Kluba SDP-a uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. Izvolite. Poštovani gospodine predsjedniče Sabora. Poštovane kolegice i kolege. Najprije da izrazim nezadovoljstvo što nismo izvještaj o sva 4 obvezna mirovinska fonda saželi u jednu raspravu tako je bilo godinu dana sa jednim dobrim presjekom kroz rad svih obveznih mirovinskim fondova. Tako da to shvaćam da kupovinu vremena odnosno da pokažemo hrvatskoj javnosti da nešto radimo a de facto ćemo vrtiti jedno te isto jer gledajući izvješća obveznih mirovinskih fondova sva 4 su negdje u granici onog očekivanoga u skladu sa zakonom i sa svim onim što je Zakon o obveznim mirovinskim fondovima predvidio tako da evo žao mi je što predstavnici drugih obveznih mirovinskih fondova neće slušati moju diskusiju jer ja ne namjeravam ponavljati još tri puta iza ovoga. Kada govorimo o obveznim mirovinskim fondovima onda bih se prije htio osvrnuti na prvom redu onaj prvi stup i međugeneracijsku solidarnost koja ima pretpostavku da postoji veliki broj zaposlenih i malih broj umirovljenika. To smo imali 1990.godine kad je bio odnos zaposlenih i umirovljenika 1:3, jasno da je privatizacija i pljačka u vrijeme privatizacije i svega onoga što se dešavalo 90.-tih dovelo do toga da su uništena radna mjesta, da se nisu otvarala radna mjesta. Nakon toga je došla recesija i ovom trenutku imamo 1:1,19 odnos zaposlenih i umirovljenika. S druge strane taj nepovoljni odnos rađa i problem proračuna jer iz proračuna je potrebno dodatno financirati mirovinski sustav jer se iz doprinosa prikupi negdje otprilike oko 19 do 20, 21 milijardu ovisno o tome kakva nam je naplata, a troškovi su mirovinskog sustava negdje prema zadnjim podacima oko 39 milijardi. Međutim, tu moramo još imati i jednu činjenicu da u Hrvatskoj postoje dva mirovinska sustava, da je jedan mirovinski sustav koji je vezan uz tzv. radničke mirovine, dakle koji je vezan u Zakonu o mirovinskom osiguranju, Zakonu o obveznim i Zakonu o dobrovoljnim mirovinskim fondovima, a da imamo jedan potpuno drugi, paralelni sustav, a to je sustav koji je vezan uz posebne mirovine gdje je država jasno rekla bez obzira koliko radili, bez obzira koliko uplaćivali tijekom svog radnog vijeka imat ćete zasluženu mirovinu. I jasno da se taj sustav mora financirati i direktno transferima iz proračuna, a ne iz doprinosa, jer nema nikakve veze sa doprinosima i nema nikakve veze sa Zakonom o mirovinskom osiguranju i sa Zakonom o obveznim i dobrovoljnim mirovinskim fondovima. Ciljevi svakog mirovinskog sustava je osigurati odgovarajući i siguran prihod u vrijeme kada prestanete raditi ne samo vama nego i vašoj obitelji. mirovinski sustav je sustav koji osigurav od rizika starosti, invalidnosti i smrti hranitelja obitelji. osnovni zahtjev da taj sustav bude stabilan, da je on dugoročno financijski stabilan, da je usklađen sa pravnim sustavom i gospodarskim i demografskim kretanjima. S druge strane cilj svakog sustava je smanjiti javne izdatke, dakle da transfer iz proračuna bude što manji. Uvesti različite načine financiranja mirovina što su zapadne zemlje već davno uvele imaju već davno tu tradiciju štednje već onda prvog dana kada stupite na radno mjesto. Cilj mirovinske reforme je i povećati odgovornost svakog pojedinca za svoju mirovinu i za financiranje mirovina u svojoj starosti. Tu na žalost nismo se daleko pomakli. I kada pitate danas većinu naših zaposlenika u kojem si mirovinskom fondu. Dobro je da se sjete u kojem su mirovinskom fondu, a tamo ako pitate u kojem ste podportfelju većina nema pojma niti ima volje i želje da se s druge strane kada ih pitate gdje bi htjeli uložiti vaše novce u štednju, u koju banku, onda jasno da se gleda koji je prinos, koja banka, koja daje bolje uvjete. Na žalost nismo došli do tog stupnja da u obveznim mirovinskim fondovima naši sugrađani gledaju u koji fond će se uložiti sredstva, u koji portfelj, gdje imam bolje prinose. I to je ono što je na obveznim mirovinskim fondovima, a i Ministarstvu rada, mirovinskog sustava i Ministarstvu financija da se ta financijska pismenost poveća i da bude bolja. I zadnje ne manje važno, a možda i jedno od važnijih je razvoj tržišta kapitala. Dakle, mirovinski fondovi su trebali biti motor razvoja tržišta kapitala da li jesu ili nisu. Postoje različita mišljenja. Ali u svakom slučaju da oporavkom, izlaskom iz recesije, evo i zadnjim primjerima gdje su mirovinski fondovi odigrali značajnu ulogu na našem tržištu kapitala i ušli sa svojim dionicama, sa svojim sredstvima u hrvatske firme. Mirovinski sustav onakav kakav je bio prije vezan uz samo prvi stup je neodrživ. Jasno da je neodrživ iz razloga što, evo što sam rekao i na početku, on je održiv kada ima puno onih koji rade, a malo onih koji uživaju mirovinu. To u Hrvatskoj neće biti nikada više. Hrvatska je zemlja koja stari, gdje je i demografska situacija izuzetno loša. Prema tome, mi se moramo bazirati i nastaviti ono gdje je i započeto 2000.godine, dakle da mirovinsku štednju osim ovog međugeneracijske solidarnosti baziramo na drugom i trećem mirovinskom stupu. Stoga mi je drago da se nije odazvalo tom sirenskom zovu uništavanja drugog mirovinskog stupa i prebacivanja tih sredstava otprilike negdje oko 70 milijardi se nalazi u u obveznim mirovinskim fondovima. Taj sirenski zov da se prebaci to u državni proračun poboljšali bi situaciju financijsku, smanjili bi dio dugova, ali bi uništili budućnost mladih generacija, mladih koji sada ulaze u tržište rada jer oni za dvadesetak ili trideset godina ne bi imali od kuda dobiti svoju zasluženu mirovinu. Stoga je i prošla Vlada na tom tragu donijela i određene izmjene koje se, koje idu za time da se što više osnaži drugi mirovinski stup, obranjen je mirovinski stup. I evo sasvim sigurno, ja sam sasvim siguran da u ovom Saboru vrlo malo će biti onih koji će dignuti ruku za to da se uništi štednja naših građana koja je u drugom mirovinskom stupu, da se uništi budućnost mladih ljudi koji su sada na tržištu rada sa tom jednom željom da se drugi mirovinski stup nacionalizira. Za to je potrebno pitati svakog od nas, jer to je štednja koju ja imam, to je moja štednja i to je ja se nadam da nikome neće pasti na pamet da nacionalizira štednju građana Republike Hrvatske i to je jedna od najvećih stvari koje bi netko mogao napraviti a da neće dovesti do poboljšanja stanja u mirovinskom sustavu, jer poboljšanje u mirovinskom sustavu može proizaći samo iz dvije premise. Jedno je povećanje izdvajanja u drugi mirovinski stup i povećanje broja zaposlenih. Promjene Zakona o mirovinskom osiguranju, odnosno Zakona o obveznom mirovinskom osiguranju koje smo proveli dovele su i do rezultata. Vidjeli ste u izvješćima sva tri mirovinska, dalje koja upravljaju mirovinskim fondovima. Ono što smo im nametnuli sa tim zakonom, u prvom redu smo razdvojili Zakon o obveznim mirovinskim fondovima i Zakon o dobrovoljnim mirovinskim fondovima ali smo omogućili da isto društvo upravlja i jednima i drugima. Nametnuli smo veće veće obveze upravama, nametnuli smo veće obveze kontrole rizika jer smo omogućili da drugi mirovinski stup odnosno društva koja upravljaju ta naša sredstva koja smo im povjerili da ih investiraju u hrvatsku hrvatsku ekonomiju, da ih investiraju na siguran način bez rizika koji je veći nego rizik koji je očekivani. sva društva koja upravljaju moraju imati sustav upravljanja rizicima, internu reviziju, moraju imati aktuarsku funkciju. Dakle, tu smo riješili i pitanje sukoba interesa, riješili smo i pitanje nagrada u nadzornim odborima članova uprava društava koji upravljaju mirovinskim fondovima. definirali i sustav upravljanja rizicima, propisivanja načina financiranja društva. Po prvi puta smo i riješili pitanje promidžbene aktivnosti i sve to vidite i sada u ovim fondovima, zakon je stupio na snagu 2014., u izvješćima se vidi jasno da je to dobro provedeno i da je to dovelo i do unapređenja stanja i unapređenja rada društva znači unapređenja rada mirovinskih fondova. Ono s čime ne možemo biti zadovoljni je dakle ta diversifikacija naših sredstava prema rizicima. Dakle, onaj portfelj A, B i C. Jer očito da unatoč i promidžbi da naši građani u ovom trenutku nisu bili dodatno motivirani da dio svojih sredstava prebace u portfelj A, većina je u portfelju B. Međutim, mislim da ćemo u budućnosti imati veći prijelaz iz jednog jednog portfelja u drugi. Posebno ćemo imati ja se nadam i taj bolji protok osiguranika kroz obvezne kroz obvezne mirovinske fondove. Jer ako pogledate većina kada uđe u jedan obvezni mirovinski fond ne izlazi iz njega do kraja svog radnog vijeka. A za očekivati je da s obzirom da postoje razlike uspješnosti obveznih mirovinskih fondova da će i taj protok osiguranika kroz fondove biti u budućnosti veći. Drago mi je da vidi se iz izvješća da to popuštanje zakonodavca da obvezni mirovinski fondovi mogu ulagati više u domaće dionice, dakle prije ovog zakona je bilo 11% ukupne mirovine ograničenje od 10% izdanja, sad smo to podigli na 25 do 30% i maksimalno 20% izdanja uz mogućnost 100% izdanja. S druge strane smo omogućili ulaganje u domaće korporativne obveznice. 2% je bilo prije sada je do 30%. I ono što je jedan veliki iskorak omogućeno je obveznim mirovinskim fondovima da ulažu u infrastrukturne projekte Republike Hrvatske do 15%. Dakle, sve su to bile mjere koje bi potaknule da i obvezni mirovinski fondovi bolje funkcioniraju i da imamo veće prinose. To se kao što vidite iz izvješća ostvarilo. da troškovi samog sustava sa njegovim razvojem padaju tako da je naknada za upravljanje do 2015. bila maksimalna 0,45, neki od fondova su i sami samoinicijativno smanjili tu naknadu. S time da će se ona za svaku daljnju godinu smanjivati za 7% u odnosu na naknadu koja je primijenjena u prethodnoj godini. Dakle, cilj je da naknada za upravljanje bude što manja. I ono što je također značajno da evo po drugi puta raspravljamo o radu mirovinskih fondova u Hrvatskom saboru i hrvatska javnost će imati mogućnost da čuje koja je uspješnost njihova rada jer tamo je naša budućnost, tamo su naše mirovine. Napominjem da je potrebno dalje nastaviti sa razvojem trostupnog mirovinskog sustava posebno drugog i trećeg mirovinskog stupa sa povećanjem izdvajanja negdje do između 6 i 9% ali ne na uštrb radnika nego je potrebno pronaći na strani poslodavaca mogućnost da se izdvaja više za mirovinsko osiguranje radnika. Jasno uz rasterećenje na drugoj strani da tako ne povećamo cijenu rada. Jer gledajući odnose izdvajanja za mirovinski sustav u odnosu na izdvajanja za zdravstveni sustav između Hrvatske i zemalja EU razlika je da su te 2 stope vrlo blizu za razliku od drugih zemalja gdje je je odvojeno. Dakle, tu treba zajednički naći mogućnost da se osnaži drugi mirovinski stup. S druge strane već smo promijenili formulu za izračunavanje mirovine koja će uzeti u obzir koliko se izdvajalo u drugi mirovinski stup. Na takav način će se i omogućiti da mirovina iz prvog i drugog mirovinskog stupa bude puno bolja nego što je bila prije po prijašnjem zakonu. I ono što je cilj i što je sasvim sigurno i vidljivo iz svih ovih naših projekcija da uz povećanje broja zaposlenih, povećanje izdvajanja u drugi mirovinski stup jasno opet napominjem ne na uštrb radnika i ne na uštrb cijene povećanja cijene rada u Hrvatskoj. Dakle tu trebamo naći zajednički mogućnost da se napravi to. Cilj nam je da 2027. da 2027. godine mirovina iz prvog stupa bude negdje 20% manja nego mirovina iz drugog stupa. To znači da će svi oni koji imaju prvi i drugi mirovinski stup imati 20% veću veću plaću. To je ono što svi možemo ostvariti. I sustav je postavljen treba ga nastaviti dalje razvijati. Hvala lijepo. Klub SDP-a će podržati sva četiri izvješća. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Slijedeća rasprava je u ime kluba HSU-a uvaženi zastupnik Silvano Hrelja. Hvala. poštovane kolegice i kolege a mislim malo mi je nezgodno raspravljati o jednom obveznom mirovinskom fondu s obzirom da problematika je u 99,5% pa čak i više slučajeva slučajeva potpuno identična sva četiri obvezna mirovinska fond. I stvarno ne znam zašto ova rasprava nije objedinjena za sva četiri obvezna mirovinska fonda. A možda ima neko zaista u Parlamentu neku primjedbu samo za neki obvezni mirovinski fond pa dozvoljavam i takvu mogućnost ali mislim da su samo nijanse u pitanju. Problematika je zajednička, ajmo reći i rezultati su na neki način kad se ih pogleda u jednoj preglednoj tabeli zajedničkog uspjeha I što se tiče samih ulaznih naknada smo ispod europskih prosjeka i u europskim smo nekim prosjecima sa prinosima obveznih mirovinskih fondova. fondova. I mislim da tu nema neke bitne razlike pa je ova rasprava mogla biti ujedinjena. Meni je drago da je u zadnjih 7, 8 mjeseci u Hrvatskoj malo splasnula euforija protiv obveznih mirovinskih fondova i ideja o nacionalizaciji ili gašenju obveznih mirovinskih fondova iz jednog razloga što smatram da nije da nije normalno da 18 godina nakon zakonskog uređivanja trostupnog mirovinskog sustava i 14 godina funkcioniranja obveznih mirovinskih fondova razmišljamo o takvoj soluciji. Dakle drago mi je da je ta euforija splasnula i da možda je sada vrijeme da drugačije razgovaramo o ulozi obveznih mirovinskih fondova u razvoju hrvatskog gospodarstva. Međutim, puno oko toga ima nepoznanica, mislim da naše hrvatsko društvo je poprilično ne obaviješteno o tome koja je uloga, što obvezni mirovinski fondovi mogu, što ne mogu, što znači kad obvezni mirovinski fond uđe u vlasništvo jedne tvrtke, da li je to dobro, da li je to loše, sve takve varijante se danas u Hrvatskoj dočekuju na nož a da se ne razmišlja ni o čemu. Da li je bolja privatizacija kad vas kupuje konkurentska firma koja će vas uništiti jer joj je stalo da jedna takva firma nestane sa tržišta ili je dobro da vas kupuje netko tko nema novca? Takvih privatizacija smo u Hrvatskoj puno prošli i još uvijek ih imamo ili vas kupuje obvezni mirovinski fond gdje vaša dividenda ili dobit ide u štednju građana RH? Šta je Šta je od te tri privatizacije najbolje? Ili pak bi mi stvarno željeli da nas kupuju strani investitori kreditima stranih banaka i da uredno dobit ide van iz RH? Ne znam, Ne znam, trebalo bi tu razmisliti, ali sigurno nisu samo obvezni mirovinski fondovi pozvani da komuniciraju sa građanima. Druga zabluda hrvatskog društva je da je 1., 2., 3. mirovinski stup da su to otoci. Oni jesu stupovi, ali drže zajednički svod, drže zajednički krov i tu priču treba osvijestiti. Dakle, to nisu otoci. Kod 1., 2., 3. mirovinskog stupa, tamo gdje jedan prestaje drugi počinje. Oni su ko prst i nokat vezani, oni se nastavljaju, oni se međusobno nadopunjuju. Naravno da ni jedan od njih nije idealan, ali ni jedan od ta tri mirovinska fonda nije oslobođen rizika. Naši ljudi kažu pa 1. stup je zakon, to je državna mirovina. Ma figu vam je zakon, što ako Hrvatska država zbog loše gospodarske situacije bude prije prihvaćanja eura morala devalvirati kunu 40%? Jel će mirovine u prvom stupu izbjeći taj rizik? Vezane su uz plaće, vrijednost plaća i mirovina u tom slučaju ide dole. svake gospodarske havarije može doći do smanjenja vrijednosti mirovine i time umanjivanjem realne vrijednosti mirovine i plaće. Prema tome, ne postoji apsolutna sigurnost. Dakle svi su stupovi vezani uz određeni rizik. Naravno rizik u prvom stupu se prebrođuje sa solidarnosti i uzajamnosti građana odnosno radnika i umirovljenika. Ovdje je priča druga, ovdje su depoziti osigurani u depozitnoj banci, dakle imaju jednu posebnu vrstu sigurnosti ali isto nitko ne može garantirati da je to vijeke vjekova Amen. I da se razumijemo oni koji kažu da treba nacionalizirati i uzeti novac iz drugih mirovinskih stupova odnosno iz obveznih mirovinskih fondova, iz 2. mirovinskog stupa. Ljudi morate biti svjesni da tu možete realno dobiti 500 milijuna 500 milijuna kuna keša, sve ostalo je u obveznicama i dionicama što znači da bi se stvorio ponovno novac netko treba unovčiti te obveznice i dionice. Ko je najveći vlasnik obveznica, odnosno čijih obveznica su u najčešćem slučaju vlasnici obvezni mirovinski fondovi? Državnih obveznica. Onda pričamo, kaže država plaća 3 milijarde kuna kamata na obveznice. Da li je dobro da plaća 3 milijarde kuna u dobit u štednju građanima ili bi mi stvarno željeli da plaća to njemačkoj ili američkoj banci, šta je bolje? Naravno da bi bilo najblje da svi proizvodimo više nego što trošimo, da imamo državni suficit, da nemamo javnog duga, to bi bilo najbolje ali to nije tako. To nije tako. ajmo reći postulatima uređenog svijeta i financijskog i bilo kakvog i prihvatili smo ta pravila igre. Teško da se možemo njih odreći a rizici stvarno, stvarno ovdje jesu. Dakle naravno da neću hvaliti previše obvezne mirovinske fondove, oni su imali svoju krizu 2008., 2009. godine, prebrodili su tu krizu. Takvih godina će još biti, to je sigurno zbog jedne, dvije ili tri godine u 20 takvih ne treba praviti drame oni to mogu, mogu na neki način preživjeti i mogu kompenzirati eventualne minuse u pojedinim godinama tako da prinosi obveznih mirovinskih fondova budu u prosjecima zadovoljavajući i u prosjecima iznad prosjeka EU i to znači je dovoljan znak da se prihvate ova izvješća. Ali ni u kom slučaju ne možemo tvrditi sa ove govornice da je sustav drugog mirovinskog sustava u suodnosu sa prvim mirovinskim stupom idealan. To nije točno, tu se ima stalno nešto raditi. Naime mi moramo priznati onima koji će otići u mirovine ili koji odlaze u mirovinu imaju 10-ak, 15 godina staža uplata doprinosa doprinosa samo u prvi mirovinski stup da oni u dvostupnoj mirovini za te godina uplate samo u prvi stup moraju dobiti 27% dodatka na mirovinu što u ovom trenutku još nije zakonom, zakonom Mi moramo riješiti situacije kada osiguranik umre prije samog prava korištenja na drugi mirovinski stup. Tu smo vrlo, vrlo tanki. O postupku nasljeđivanja, o isplati nasljednicima, dakle i još uvijek to su problemi kojih se nismo dodirivali jer nisu bili aktualni. Imam jedan problem kada ljudi odu u invalidsku mirovinu jer naravno nitko, nisu išli sami nego su takve zdravstvene okolnosti da moraju koristiti invalidsku mirovinu. Tada im se mirovina kao dvostupna izračuna, ona je debelo, debelo manja nego mirovina iz prvog mirovinskog stupa i moraju čekati do svojih uvjeta za punu starosnu mirovinu isplatu iz drugog stupa ma koliko ta štednja bila. Pri tome ne uplaćuju jer nemaju od kuda, nemaju izvora, od mirovine se ne uplaćuje u drugi stup nego samo od plaće, dakle to se eventualno taj iznos koji je u drugom stupu se oplođuje, odnosno kapitalizira, odnosno dodaju se godišnji prinosi. Međutim, čovjek se pita, a čekaj, meni treba danas. Ja sam, mlađi sam, imao sam nesreću, nisam mogao raditi do uvjeta za punu starosnu imovinu i ja imam tamo neku štednju, da barem imam nekih 100 ili 150 ili 200 kuna mjesečno više. Dakle taj cijeli model još uvijek, još uvijek nije razrađen. Dakle to je naravno prvenstveno naš posao ovdje u Hrvatskom saboru kao zakonodavca ali i Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dakle HANFA-e koja je regulator na financijskom tržištu. Dakle prema tome, naravno da bi mogli kažem još nabrajati takvih stvari koje moramo urediti. Još za kraj da kažem jednu stvar. To sam jedanput već rekao ali ću ponoviti. Mi smo vrlo kritični prema onom što stvorimo. Dakle ovo društvo je stvorilo kapital, imovinu od 75, sad vjerojatno već prema 80, s obzirom na protek pola godine, vjerojatno blizu 80 milijardi kuna. I naše je problem što mi stvarno ne znamo što bi sa time. S jedne strane galamimo fondovi moraju biti u funkciji razvoja hrvatskog gospodarstva. I onda vičemo protiv toga da su fondovi ušli u vlasništvo Končara ili neke firme. A kako će ući? Pa ne mogu obvezni mirovinski fondovi posuđivati novac, novac posuđuju banke. Fondovi mogu kupiti udjele u dionicama ili obveznicama ili mogu projekt pratiti, projekt dokapitalizacije. Pa zar vi mislite da je Podravka tako jaka da bi bez obveznih mirovinskih fondova mogla kupiti žito? Zar vi mislite da bi Slovenci kada bi imali 80 milijardi kuna u svojim obveznim mirovinskim fondovima kojih nemaju da li bi oni privatizirali bilo koju svoju banku? Ne bi. Građani i njihova štednja bi bili, njihov drugi stup bi bili vlasnici svih banaka. onom koji razmišlja o budućnosti Hrvatske ovo je sasvim dovoljno informacija kamo mogu obvezni mirovinski fondovi ulagati. A zadatak je države da osmisli dugoročne projekte koji su interesantni za obvezne mirovinske fondove. Za njih projekti velikog rizika i brzog obrtaja kapitala su nemogući. Oni ne mogu novac plasirati i posuđivati. Dakle ne funkcioniraju tako. Dakle njih interesiraju projekti koji će vraćati novac sljedećih 20, 30, 50 godina. Država je pozvana Vlade, ove države, sve bez obzira na boju su pozvane osmisliti takve projekte i ovaj kapital koji postoji upotrijebiti ne samo za prodaju obveznica nego za nešto novo što će biti u funkciji razvoja i povećanja vrijednosti ove države. Dakle, naravno za to su za to su pozvani svi ljudi koji su kreativni, koji razumiju ajmo reći i mikro i makro ekonomiju a naročito ove važne gospodarske projekte. Ja vjerujem da Hrvatska toga ima. Ali mi se moramo izbaciti ovo iz ovog grča i ne na nož ići prema svemu i svi nas oni deru. Svi ljudi rade za novac, naravno da u financijskoj industriji rijetko tko radi za običnu plaću, zato što mora imati posebna znanja i vještine i to vam je jednostavno tako. Ne možete tjerati da imate fond menadžere za plaću od 1000 eura. To jednostavno ne ide. To se uređuje na jedan drugi način. Mi to moramo ili prihvatiti ili nemojmo očekivati mirovinu iz naše štednje jer je neće biti. Hvala najljepša. Klub Hrvatske stranke umirovljenika nezavisne liste Stipe Petrine podržati će sva ova izvješća i nećemo se posebno javljati po svakom obveznom mirovinskom fondu jer doista nema smisla. **Sanader, Ante (HDZ)** Hvala. Sljedeća rasprava je u ime Kluba HDZ-a, uvaženi zastupnik Goran Marić.

Hvala lijepa potpredsjedniče. Poštovani direktore društva za upravljanje obveznim mirovinskim fondom. Cijenjeni kolegice i kolege. Ne slažem se da nema smisla raspravljati. Da nema smisla raspravljati o nečem što je možda najvažnije trenutno u ovom društvu. Pa i sva 4, kolega Hrelja ne mislim nikada ovako polemizirati s vama ali vi ste odlučili polemizirati sa svima nama, pa moram malo odgovoriti na vaše nekakve, neka stajališta jer ste rekli da samo onaj koji razumije mikroekonomiju i makroekonomiju u cjelini da ne može nikako kritizirati mirovinsku reformu i drugi mirovinski stup. Iako govorim u ime kluba, morat ću sada svoj osobni stav reći. Bio sam u prilici birati kad je donesen zakon i nisam izabrao i nisam upisao drugi mirovinski stup. Ako vi kažete da ja ne razumijem ništa od toga prihvaćam vašu tezu ali ja neću reći da vi ne razumijete. Vaše pravo i vaš stav razmišljati kako hoćete ali nemojte nazivati da oni koji imaju drukčije mišljenje ne razumiju. A tako ste kazali. Žestoko ste se obrušili na sve ne istomišljenike. Pa 4 obvezna mirovinska fonda su 4 pravne osobe različite. Njihova sličnost je samo zato što se bave istom djelatnošću. To su 4 različita izvješća, 4 potpuno različite pravne osobe i 4 vlasnika različita sa različitim rezultatima poslovanja i zašto onda govoriti da nema smisla raspravljati o svakom izvješću pojedinačno a rekli ste da nema smisla. Ja mislim da ima itekako smisla jer ako recimo imaju toliko različitih podataka o ulaganjima, o rezultatima o poslovanju, zašto onda ne iz analizirati svakog pojedinačno? Razumijem ja vaše zastupanje vaših stajališta i interesa i znam da biste rado čuli od neistomišljenika riječ ukidanje. Nikada nisam barem zabilježio da je netko ovdje govorio u ukidanju drugog mirovinskog stupa iako bi to rado bila tema da se može napadati onda one koji ne misle kako je nametnuto misliti. Ali onda ništa ne razumiju, ništa ne znaju ni Poljska, ni Mađarska, ni Slovačka, ni Litva, ni Latvija i ostale zemlje koje su zbog pada BDP-a i zbog krize zamrznuli izdvajanja u drugi mirovinski stup i nitko nije dirnuo u ono što je izdvojeno u taj stup do tada. I ne mogu se oteti dojmu da se nekada namjerno ne izriču činjenice da bi se došlo do pogrešnog zaključka. Kazali ste odnosno čuo sam da fondovi mantra moraju služiti kao generator gospodarskog razvoja. E ta mantra se temelji na neznanju, ta mantra. Dokazano je da više potiče gospodarski rast fond solidarnosti nego drugi mirovinski stup ali ako mene mislite prozvati zbog te tvrdnje onda ja priznam ponovo, plagijator sam, ovo je izjava jedne znanstvenice iz Slovačke koja je nedavno gostovala u Hrvatskoj pa je to kazala, možda i ona ne zna dovoljno. Kazali ste mora, fondovi moraju ulagati u državno, pa kupuju obveznice državne, ulažu u dionice državnih tvrtki i da je to, postoji takva teza, da je to zadržavanje nekakvog vlasništva i kontrole nad tim dionicama. A što ako mirovinski fondovi sutra prodaju te dionice nekom sa sa druge strane kontinenta? To samo, naravno to je njihovo pravo i možda i ekonomska odluka. ali onda se ne može temeljiti tvrdnja da je to zadržavanje nekakvog kontrole i nadzora nad imovinom. Nemam nikakvih osobno predrasuda prema niti jednoj prodaji dijela državne tvrtke ili državne tvrtke ako se ona temelji na analizi i sustavnoj rezultatima te analize koja pokazuje društvene i ekonomske opravdanosti takvog čina. Ali prodati nešto u sekundi telefonski, bez analize, dogovorno e to mi je neprihvatljivo. Dobiti za 20% dionica Končara tristotinjak milijuna kuna pitam se tko je dogovorio cijenu? Tko je dogovorio uvjete? Tko je dogovorio kupca? S kim se dogovarala ta transakcija? Na burzi. Kako je moguće ako je na burzi da onda četiri mirovinska fonda kupe baš podjednako po istoj cijeni isti paket. Pa baš me interesiralo tko je dogovarao takve transakcije i zbog čega? I jel' se moglo dobiti možda umjesto 300 milijuna 500 milijuna kuna? Je. I baš u ovom trenutku danas. Možda je moglo se za 30 dana. Ali očito puna usta su tržišta onima koji ne poštuju zakonitosti tržišta, nego tržište, poznato je tržište isključuje dogovaranje uvjeta i cijene. Tržište isključuje dogovorene pakete puštanja i da će netko odustati i kupiti i netko će kupiti baš redoslijedom dogovorenim se kupuje po istoj cijeni. Ne mislim da se tako čuva Hrvatska, ali nemam u konačnici ništa protiv da se dio dionica Končara proda. Ali da se zna zbog čega i koji su efekti, a koje su posljedice negativne, takvog, u tom momentu takve transakcije. Jer nije, na učinke transakcije utječe i vrijeme donošenja odluke. Zamislite u trenutku kad nam, kad ne možemo izdati obveznice državne mi prodajemo isti dan 20% dionica Končara pod mantrom da država ne zna upravljati. Prije 10 dana jedan od čelnika jednog obveznog mirovinskog fonda je kazao da država stvarno ne zna upravljati ni sa čim i da to treba oduzeti i da to treba prepustiti sve privatnicima. Istina, država je dokazala da loše upravlja. Ali ta ista osoba koja je to izjavila je samo u jednoj transakciji u Našicama izgubila milijardu kuna u ime vas umirovljenika. Taj uspješni fond manager. Milijardu kuna samo u jednom mjestu. Toliko o uspješnosti. Ali ja ne znam jesmo, mi ovdje govorimo o izvješću obveznih mirovinskih fondova ili govorimo o sustavu. Ako govorimo o sustavu to je onda sasvim druga rasprava. Ako govorimo o izvješću onda je izvješće na Odboru za financije i proračun kazao sam bio da je malo hendikepiran zakon. To ne propisuje kao što mnoge stvari bitne zakon ne propisuje, tako sam zahtijevao da se dostavi izvješće o poslovanju društava za upravljanje obveznim mirovinskim fondovima. Klub Hrvatske demokratske zajednice će prihvatiti ova izvješća jer su ona sadržajno napravljena, solidno. Istina, malo jezgrovitije nego što bi očekivao. Mislim da bi ona trebala biti sadržajnija i da bi trebala sadržavati više bitnih elemenata. Ali ako samo usporedimo izvješće o radu AZ obveznog mirovinskog fonda sa drugim onda je vidljivo u nekim pokazateljima da su bolji i od drugih obveznih mirovinskih fondova, a u nekim pokazatelji su loši. I to je normalno. Jedna samo tehnička opaska. Ukupni rashodi u Društvu za upravljanje nisu 13 milijuna kuna, nego 46 milijuna kuna. Ovo su ostali rashodi 13, a ukupni su 46 milijuna kuna. Ali ako su rezultati poslovanja društva koje ima 25 zaposlenih prihodi su 142 milijuna kuna, a rashodi 46 milijuna kuna. Znači, 98 milijuna kuna je dobit u društvu sa 25 zaposlenih. Zar ovo ne tjera na razmišljanje, a svi se prihodi temelje na zakonskim naknadama, na premijama, na naknadama za upravljanje, naknadama za izlaz. I da ti prihodi su po zaposlenom nadprosječno visoki, da je dobit po zaposlenom nadprosječno visoka i da je dobit na ukupne prihode nadprosječno visoka. Zar to ne tjera na razmišljanje da u sustavu nešto treba mijenjati? Mislim da treba. Na čiji teret su ove naknade? Na teret članova društva obveznog mirovinskog fonda. Ali ako je od 142 milijuna kuna prihoda dobit 96 milijardi kuna a nije rezultat poslovanja tog društva nego je rezultat zakonske odredbe o propisanim minimalnim naknadama onda mislim da moramo razmišljati o promjeni zakonskog okvira. A ne mislim baš da su preracionalni u poslovanju i da zato je toliko uspješno zato što nemaju velike rashode. Pa na 25 zaposlenih u prosjeku je 10 milijuna kuna na plaći samo. Prosječna plaća je 400 tisuća kuna godišnje, prosječna ne samo fond menadžer. Sjetimo se koliko je prosječna plaća onih koji su izglasali ovakve odredbe. Znam da su mnogi zainteresirani za zadržavanje postojećeg stanja ali to postojeće stanje itekako košta Republiku Hrvatsku. I mislim da je krajnje vrijeme da se ozbiljno porazgovara i raspravi o potrebi izmjena zakona u jednoj znanstvenoj i stručnoj raspravi. Ali ne paušalnoj. Ne bi Podravka kupila Žito da nije bilo mirovinskih fondova. A ne postavljamo pitanje je li Podravka uopće trebala kupiti Žito? Je li ekonomski opravdano kupiti Podravci Žito? Zatvoriti prethodno vlastiti pogon sa istim proizvodnim procesima i onda preplatiti cijenu koju nitko nije htio platiti pa je Podravka našla novce i platila. Pa Slovenci su sretni što su prodali to. A mi se hvalimo lošim ekonomskim potezima. Klub HDZ-a podržava izvješće i prihvatit će izvješće ali upozorava na sve poteškoće koje se pojavljuju u mirovinskom sustavu, pogotovo na onaj dio da se potpuno izbjegava izgovoriti riječ tranzicijski trošak kao da ga nema. Hvala lijepa.

naravno da je tema bila izvješće ali ste vi prvih pet minuta vaše rasprave u ime kluba potrošili meni na repliku, ne znam zbog čega vas ja toliko nerviram, ja sam dao neka svoja mišljenja i konstatacije a ne osuđivao one koji drugačije razmišljaju. To je vaše pravo. I ja sam imao to pravo birati jedno ili drugo i to je pravo svakog građanina. I moja je stvar što sam izabrao. Ali da vi isto tako možete nametati svoja pravila i reći da sve akvizicije mirovinskih fondova da nisu bile dobre a bilo je i dokapitalizacije Luke Rijeka i dokapitalizacije Podravke i Poštanske banke ja ne znam što od toga nije u interesu Republike Hrvatske? I da se mi razumijemo, ja nisam govorio o ovoj zadnjoj prodaji sa pozicije koliko je to dobro ili nije dobro, koliko je to opravdano ili neopravdano. Ja sam o tome govorio kako govorio kako obvezni mirovinski fondovi mogu kupovati. Dakle, ne mogu posuditi novac za tekuću proizvodnju, za plasmane nego mogu ići u vlasništvo, mogu ući kroz dokapitalizaciju. O tome sam ja govorio. A kako je to prodano, to bi morali pitati preko puta, trenutno je zasjedanje sjednice Vlade premijera Oreškovića, zašto, zbog čega, tko je pregovarao, zašto ta cijena, zašto u 5 minuta, zašto ne na Burzi?

ne živcirate. Ma kakvi! Ne, dapače, raspravljamo. Zašto sam, nisam vam replicirao nego vi ste se nametnuli sa tezom da svi oni koji ne prihvaćaju ovako počivaju na neki način u neznanju. Samo sam izrazio neslaganje sa takvom tezom. Ali imate pravo na nju i nimalo neću je zbog toga ja oskrnaviti, vašu tezu. Ali nakon 16, koliko 12, 13 godina od 2002. kad je doneseno, 14, nisam izabrao i zamislite nakon 14 godina da sam i dalje zadovoljan što nisam izabrao. Pa valjda onda imam pravo reći svoje mišljenje. Naravno, apsolutno svatko ima pravo reći svoje mišljenje. Ali ne prozivam vas za neznanje što tako govorite kao što vi govorite. Ali da se zabranjuje rasprava o jednom najvažnijem problemu, da se ne dopušta drukčije mišljenje, da se kaže ako netko nešto predlaže da je posvadio se sa zdravim razumom onda je to neprihvatljivo. Ne kažem da nisu mirovinski fondovi imali odličnih akvizicija i dobrih ali ne mogu se složiti ako je 4,8 milijarda kuna u jednoj godini izgubili su u tim akvizicijama da nije bilo i strašno loših akvizicija. Zamislite, zato sam i izveo primjer, od tih 4,8 milijardi samo 1 milijardu su upropastili u Našicama da konkretan budem, ciljano po nalogu nečijem. Tko je izvršio nalog da se u Našice uloži? To nije odluka fonda. Ako je odluka to fond menadžera onda mora odstupiti jer je znao da tamo ne smije u to vrijeme uložiti. Jel' se slažete s tim? Jer je to toliko bilo dubiozno tada da nije smio uložiti, već propala firma. A ako je mu netko naredio onda opet ne može biti fond menadžer jer on ne smije slušati naređenja. A volio bih znati tko mu je naredio. Kao i u slučaju kupnje Končara. Slijedeća replika uvaženi zastupnik Miro Bulj. vi ste to i naglasili da bi se trebalo krenuti u proceduru. Pa postavlja se ovdje pitanje, evo ja vas ujedno pitam, tj. više pitanja zašto su Poljska, Češka, Mađarska i druge brojne države ukinule mirovinski, I je li istina i zašto je ako je istina jedio u Hrvatskoj ostao dobrovoljni, ovaj 2. stup? Je li po vama normalno da u državi u ovoj teškoj situaciji da društva za upravljanje mirovinskim fondovima zahtijevaju 5% prinosa? Vidite li vi to kao pogoršanje proračuna i na koji način, ako ga vidite i na koji način bi po vama trebao i gdje bi trebalo tražiti rješenje? Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Bulj, poslovanje obveznih mirovinskih društava sa proračunom nemaju gotovo nikakva doticaja. Čak one zbog odgođenog ne utječu nimalo na gospodarski rast. Meni nije jasno i zašto kažem da su nepotpuni podaci, da u cijelim ovim izvješćima ne piše, u svim je dosada članova obveznih mirovinskih društava prima mirovinu temeljem 2. mirovinskog stupa? Koliko je to ukupno osoba? Jel to 100, ili je to 10 tisuća, ili je to 20 tisuća? Tih podataka nema. Koliko izdvajaju na mirovine? Nema. Procjenjuje se imovina da je 74 milijarde kuna, 56 je uplaćeno, 18 milijardi je, znači uplaćeno je sredstava 18 milijardi a uprihodovano je, razlika je 18 milijardi, a sam tranzicijski trošak je 58 milijardi Znači razlika između uplaćenog i imovine je 18 milijardi a tranzicijski trošak 58 milijarda. To znači da se mi hvalimo sa računicom da smo na zarađenu 1 kunu uložili 3,2 kune. Odlična računica. I to se hvale takvi eksperti. Što je loše? Da se u jednoj sekundi telefonski donosi odluka o prodaji bilo čega. Neka mi netko pokaže elaborat na temelju čega se donijela odluka o prodaji Končara? …/Upadica se ne čuje./… Pa pitam ga, pitam ga, odnosno ne pitam ga znam zato i ne podržavam takvu situaciju, ali ne podržavam ni dobacivanja. Ne može se donijeti odluka o prodaji da nema analize nikakve, ali netko je odlučio prodavati čačevinu ali to neće ići. Hvala. Hvala. Slijedeća rasprava je u ime Kluba zastupnika MOST-a i uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovane zastupnice i zastupnici Hrvatskog sabora evo dopustite mi u ime kluba MOST-a da iznesem neka zapažanja vezana za Izvješće o radu AZ mirovinskog fonda ali isključivo se osvrnuti i općenito jer su kao što je rekao i doktor Marić maloprije jer je situacija vrlo slična sa sva četiri mirovinska fonda. Najprije uvodno da konstatiram da se jedino ovaj Parlament u Europi bavi ovakvim izvještajima jer 2. mirovinski stup nigdje druge ne postoji. Ponavljam nigdje drugdje ne postoji pa bismo i mi trebali uštedjeti u budućnosti na vremenu da se ne bavimo više ovim stvarima. A ja ću sad u nastavku obrazložiti. Također mi je moram priznat pomalo zasmetao ovako jedan navijački i apologetski pristup zastupnika Mrsića i Hrelje jer zaista stječe se dojam kao da su maltene članovi uprave ovih društava za upravljanje mirovinskih fondova. uvaženog zastupnika Mrsića razumjeti da ovako nastupa jer on je bio jedan od kumova, dakle čovjek koji je sudjelovao u kreiranju i onda je teško očekivati od njega da se kritički osvrće i da bi tu nešto mijenjao. A ima jedna izraelska dobra poslovica „Kad vidite da nešto ne razumijete, da nije nešto u redu onda kažu da obično iza toga stoje interesi“. Općenito možemo reći da svi pojedinačni izvještaji ali i zajednički izvještaji o radu obveznih mirovinskih fondova moglo bi se svesti pod zajednički nazivnik da se kaže ima snažno izraženu crtu, ostavlja dojam jedne obrane, jednog obranaškog pristupa odnosno obrane statusa pod svaku cijenu sadašnjeg sustava, mirovinskog sustava odnosno posebno položaja drugog mirovinskog stupa odnosno obveznih mirovinskih fondova. U ovom izvještaju mogu se naći puno tablica, brojki i one su sasvim u redu prezentirane međutim ono što nije prezentirano, nije prezentiran način rada. Zašto je to važno? Kao prvo tijekom zadnjeg izvještaja od prije otprilike 2 mjeseca kad smo ovdje raspravljali o izvještaju mirovinskih fondova za 2014. godinu iznijeli smo mi ovdje niz primjedbi na način kako su sastavljeni izvještaji. Drugo, ovi izvještaji ne služe samo fond menadžerima jer oni tu svaki dan rade, razumiju situacije, oni su namijenjeni i svim članovima, nama članovima Hrvatskog sabora ali i čitavoj širokoj hrvatskoj javnosti da razumiju. Oni nisu u toj mjeri educirani da bi razumjeli znači svaki grafikon i svaku tablicu. No pođimo malo redom. Fond menadžeri godinama su objašnjavali kako je poželjno razdvojiti fondove na portfelje pa su tako nastali fondovi A, B i C a sve u skladu sa količinom rizika koju je spreman prihvatiti određeni član pa prema tome konzumirati na taj način rizik i naravno u skladu sa time i društvo. Pa se onda postavlja pitanje ako imamo A, B, C i filozofiju investiranja prema razini rizika, količini rizika zašto onda fond kategorije A koji čak 50% imovine može ulagati u dionice ima čak 52% u obveznicama. Zašto to recimo? Drugo, zašto fond kategorije B koji može ulagati do 35% u dionice ulaže samo 19% u dionice u zemlji i inozemstvu? Dakle neobično. svo umijeće upravljanja je u tome da se kupe državne obveznice pa ste tako u suštini napravili samo jedan veliki obveznički fond jer od ukupne imovine od 72 milijarde kuna svih ovih obveznih mirovinskih fondova oko 55 milijardi je znači nalazi se u državnim obveznicama. Ono što je malo prije rečeno posebno je zanimljivo kako se vrednuju te obveznice, odnosno kakve se cijene postižu a one se obavljaju transakcija na OTC tržištu, dakle među sobom ili sa bankama kojih su im vlasnici. A to su povezane institucije dakle jer su vlasnici društva za upravljanje mirovinskim fondovima banke koje su im vlasnici. Na taj način dakle samo u jednoj transakciji se održava cijena obveznice. Ako se cijena nečeg održava samo na temelju jedne transakcije onda nama ekonomistima nije potrebno potrebno puno objašnjavati mi vidimo da tu nema tržišta. Je li tako, ovo, a mi smo se opredijelili za tržišnu ekonomiju. Naknada za upravljanje je posebno pitanje. Evo i o tome je bilo ovdje nešto riječi. Naknada se može zahvaliti prethodnoj izmjeni zakona i bivšem ministru rada koji je ostavio naknade na imovinu 0,45%, 3 godine neovisno o kretanju imovine. Dakle što je vrlo visoko. Zamislite u 2015. godini naplatili su fondovi 300, društva 386 milijardi kuna i kaže se da to nije puno. Naravno u tržišnoj ekonomiji netko bi rekao pa zašto nije duplo više jer se daje HANFA-i oko 24 milijuna, REGOS-u oko 52 milijuna. Naravno ja mislim da je ovo, mi mislimo da je ovo puno. Jer ukupne uplate u 2015. godini iznosile su oko 5,1 milijardu kuna a naplaćeno je oko 390 milijuna kuna ili 7,6% od jednogodišnje uplate, to je vrlo, to Za ovo nema opravdanja kao što nema opravdanja da REGOS i HANFA naplaćuju toliko puno, da njima toliko puno ide. Nadalje što se tiče članstva vi navodite, navodi se u izvještajima da ima 1,7 milijuna članova ova četiri fonda ali nas ovdje i hrvatsku javnost zanima i valjda zaslužujemo informaciju o tome koliko imate tzv. pasivnih članova koji ne mogu redovito uplaćivati doprinose jer ne rade tijekom cijele godine. To bi bio pravi podatak jer bi on otkrio dobar dio nepravde ovakvog sustava. U tom kontekstu nadali smo se da ćete prikazati trendove uplata tzv. aktivnih članova i imovinu aktivnih članova pa da vidimo koliko imovine pripada pod pod navodnicima povlaštenima a koliko imovine imaju oni koji su samo članovi ali bez imovine ali to se ovdje nije moglo naći. U tom kontekstu moglo bi se još puno toga nabrojiti ali pozivajući se na zamjerke u zadnjoj raspravi u Saboru opet ne navodite strukturu svojih zarada pa da jednom, konačno jednom svi vidimo kolika je stvarna realizirana dobit mirovinskih fondova a kolika nerealizirana dobit jer evo kolega Marić je malo prije samo spomenuo jednu transakciju na koju je izgubljeno milijardu kuna. Također ću spomenuti da navodite, znači otprilike većina fondova a i ovdje smo čuli u raspravi da poslovanje, na ovakav način poslovanja obveznih mirovinskih fondova, ova četiri fonda da ima pozitivan utjecaj na razvoj gospodarstva i državnih financija. E mislim da je to prilično hrabro ali i licemjerno jer bez navođenja tzv. tranzicijskog troška koliko je ovaj sustav koštao državu, odnosno zaista bi se mogao steći takav dojam, međutim istina je drugačija ali se taj podatak o tranzicijskom trošku stalno skriva. I sada pri kraju što još reći? Mislim da bi bilo dobro da sljedeći put napravite jedan hrabriji izvještaj u kojem će se naći i ovi podaci koji vam ne idu u prilog jer ovdje je riječ o javnom novcu, ovdje je riječ o novcu naših građana, aktivnih radnika koji će za izvjestan broj godina postati umirovljenici. Nama ovdje ne trebaju zablude, nama trebaju jasne brojke i jasni pokazatelji. A ono što želim još u nastavku iskoristiti i reći o samoj mirovinskoj reformi jer ovdje zaista je problem kompetencije u nastupu. Naravno u ovom Hrvatskom saboru svi imamo jednako pravo iznošenja mišljenja i to nije sporno. Međutim ja se ne usuđujem iznositi stavove o tehničkim odnosno stručnim pitanjima u medicini, u energetici, u astrologiji itd. ali ne mogu shvatiti da pojedinci koji nisu izvorno eksperti za ovo područje tako snažno i samouvjereno znači traže da se mi jednostavno tako ponašamo, da nema se tu što kritizirati odnosno da je sve jasno i da je ovo jedan besprijekoran sustav. Mirovinsku reformu moramo provesti zato. Zbog čega? Zbog demografskog pada, zbog neodrživog odnosa između umirovljenika i zaposlenih i zbog niskih stopa rasta BDP-a odnosno 6 godina imali smo kumulativni pad BDP-a od oko 13,5%. to su ogromni problemi i to su ključna pitanja održivosti mirovinskog sustava. Mi zato moramo ići u reformu mirovinskog sustava. U tom smislu kao U tom smislu kao što smo već znanstveno i stručno dokazivali a prije dva mjeseca bila je i jedna, okrugli stol u ovom Saboru gdje je sudjelovalo deset vrhunskih eksperata iz područja ekonomije i prava na kojima su pojedini uvaženi zastupnici sudjelovali, gdje se jasno stručno govorilo ne politički o nužnosti provedbe pokretanja mirovinske reforme i transformacije drugog mirovinskog stupa. Ta transformacija drugog mirovinskog stupa ne treba ići na način da se traži njeno ukidanje. To bi bilo ne demokratski. Tada bi se vratili tamo negdje u 99.-u, 2000.-u godinu kada je ne demokratskim putem uveden drugi mirovinski stup. Zašto? Jer se ni jedan član iz ovih drugog mirovinskog stupa znači, obveznog nije mogao izjasniti hoće ili neće nego je morao, što bi značila ispravak te nepravde da danas novi sustav vidimo kao prvi stup međugeneracijske solidarnosti a treći stup koji nitko ne spominje, postoji, neka taj stup bude pravi, dobrovoljni, dragovoljni stup, u koji će ljudi ulagati svjesni rizika i zarade dobiti koju eventualno mogu dobiti. No svi koji se danas nalaze u drugom mirovinskom stupu, treba im dati slobodu i pravo da se opredijele hoće li da se njihov novac, to nije štednja tamo, to je isto sijanje zablude da se taj novac iz tog stupa sa njihovog računa ili prenese na njihov račun u prvi mirovinski stup ili u treći mirovinski stup ali onda moraju znati naravno čemu se izlažu. Sve drugo je naprosto znanstveno i stručno neodrživo. Ponavljam, mi smo jedina zemlja u Jugoistočnoj Europi odnosno u Europi koja ima ovakav jedan neodrživi mirovinski sustav, neodrživ drugi mirovinski stup i šteta kako po proračunskom, po državni proračun tako i po javne financije. Ponavljam transformacija moguća drugog mirovinskog stupa ne bi riješila problem teških položaj mirovinskog sustava. Mi njega možemo riješiti samo sa snažnim demografskim rastom, sa višim stopama rasta BDP-a i boljim odnosom radno aktivnog stanovništva prema umirovljenicima. Ali na kratki srednji rok ova bi operacija poboljšala stanje državnog proračuna, smanjila deficit, pobož smanjila javni dug i izašli bi automatski iz procedure prekomjernog deficita koji nam je nametnula EU. Dakle, ponavljam ovo nije krajnje rješenje ali nužno potrebno za državu koja je suočena sa ovakvim problemima javnog duga a da nam se još dodatno nameću određeni problemi. Podsjećam vas poštovane zastupnice, zastupnici da svake godine u ovom sustavu nedostaje oko 17 milijardi kuna za isplatu mirovina usprkos toj činjenici da neki još misle da još usmjeravanje 5% u drugi mirovinski stup i plasiranje tih istih novaca od strane fondova toj istoj državi ali uz prosječno 5% ono opterećuje javne financije a neki misle da je to dobro. Ovo je pitanje elementarne zdrave logike. Za ovo je potrebna samo zdrava logika. Varijanta da fondovi umjesto kupnje obveznica od države kupuju udjele u državnim tvrtkama nije rješenje. To s jedne strane otežava upravljanje likvidnošću fondova, pitanje da li će oni moći te dionice prodati i ta firma može propasti ali naravno tako posluju svugdje da me krivo netko ne shvati. Zašto se ne ide, ali postoji jedna opasnost, ako se radi o dioničkom društvu od posebnog interesa onda društvo za upravljanje može prodati svoje dionice da nikoga ništa ne pita pa prema tome tu leži jedna od opasnosti. Ja nisam protiv udjela privatnog privatnog novca u državnim tvrtkama, dapače ali naprosto ne možemo pristati na tezu da ovakvo, znači ovakav mirovinski sustav da se može prikazivati kao uspješnim i vrijeme je skinemo i da raščistimo sa tim zabludama. Hvala.

Mogu vas i osloviti i sa profesore jer ste baš vi radeći na sveučilištu, ovaj fond menađerima svojevremeno izdavali licence, jel koliko je meni poznato. dobro ste upoznati u periodu vođenja fondovske industriju u Hrvatsku i živjeli ste isto od toga. A drugo, moram reći ovdje pred Hrvatskim saborom da ste vi u siječnju rekli da treba ukinuti drugi stup, tako gospodine Mariću molim vas da pamtite tko je rekao da treba ukinuti drugi stup a premijer Orešković, on je tada rekao da to treba korisno upotrijebiti u razvoj Hrvatske i u gospodarske To vam samo kažem zato što ste moj nastup u ime klube za saborskom protumačili navijanje za fondove, ni u snu. Ni u snu. A samo zaslugom Kluba Hrvatske stranke umirovljenika u prošlom mandatu koja je predložila zaključak da se ovdje razgovara, da se raspravlja o izvješćima mirovinskim fondova, jer je to javni interes, mi danas zbog toga imamo priliku o tome raspravljati i nije točna činjenica da ne postoje fondovi. Zamrznuti su, zamrznute su uplate u fondovima u pojedine Europske države ali novci koji su u fondovima i dalje se okreću i kapitaliziraju i u tim državama, dakle i kod njih bi mogla biti potreba da se raspravi u njihovim parlamentima o sudbini tog novca jer je to javni interes. Ja vam samo to otvoreno kažem jer ne možete reći da je nešto navijanje ako kažem trebate urediti i pitanje smrti, trebate dati u svoja izvješća koliko ima korisnika drugog mirovinskog stupa, koliko imaju kapitaliziranu štednju, za koliko godina. To smo radili na odboru, to mogu ponoviti i ovdje. Prema tome, ne vidim nikakve hvalospjeve i ne prepoznajem nikakve hvalospjeve fondovima. Dapače. **Sanader, Ante (HDZ)** Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. uvaženi gospodine Hrelja, ja kao prvo nemam nikakvog ni pitanja, ali u redu, polemiziramo na ovaj način. Sve u redu. Mislim da je to i važnije nego da postavljamo pitanja samo. Možemo razumjeti pojedine pozicije i interese. Kao prvo, ja nisam dijelio licence, jer ja nisam bio šef ni REGOS-a, ni HANFA-e, nemam to ovlaštenje. A to što sam predavao studentima, predajem i danas. Jel' tako? I to nije problem, nije pitanje uopće ove rasprave. Ovdje je pitanje jednog lošeg, uspostave jednog lošeg mirovinskog sustava koji je na inicijativu Svjetske banke ovdje prihvaćen i svugdje odbačen, a ostao je jedino ovdje. A kad govorite o prodaji, ja zaista jednu stvar ne mogu ne primijetiti. Proteklih sedam dana je u ovoj zemlji totalna zbrka bila, svi su bili zbunjeni zbog ove situacije u Vladi. Pa i premijer je izgledao dosta zbunjeno, međutim očito je bio sjajno koncentriran kada je trebalo prodati vrlo efikasno na brzinu prodao dio Končara i hotele ako se ne varam na Korčuli, hotel na Korčuli. Znači, tu se nije primijetila nikakva neefikasnost. E zato sam ja gospodo 22. siječnja glasovao protiv ove Vlade. I ova Vlada niti bilo koji budući premijer ako bude mislio samo prodavati državnu imovinu, a da programa MOST-a i HDZ-a tu nema, a nema ga, onda nama je bolje da sve raspustimo. Ne treba nam ni Vlada, ni Parlament jer vidite da se pokazuje da bez Vlade ljudi se sami snalaze pa imamo rast dva, dva i pol posto jer ovakva Vlada smeta. Ona uništava Hrvatsku i konačno je vrijeme da ljudi koji znaju i da se mi ovdje da oprostite ne natežemo da konačno vode ovu zemlju. Hvala. Sljedeća replika uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Kolega Lovrinoviću, pa mislim da znamo da je obilježje znanstvenika propitkivati i sebe i drugog i sve oko sebe. Zato se i postavilo pitanje kako, je li ovaj sustav dobar i što treba mijenjati. I ako ste, evo među nama nema nikakav problem. Ako ste vi kazali da ste za ukidanje drugog mirovinskog stupa ja sam protiv ukidanja mirovinskog stupa. I između toga nema nikakve problema. Ali u navijanju ima problema. Ja sam za zamrzavanje, jer su sve zemlje u tranziciji zamrznule zbog gospodarske krize dok zemlja ne iziđe iz krize. Iza dobrovoljno samo to dvoje. I za to ću se zalagati stalno, ako me netko nekad ne uvjeri u drukčije. Možda vi ili netko drugi, ali za sada me još nitko nije uspio uvjeriti. E, što se tiče izvješća pred Saborom, neuobičajeno je da direktor privatne tvrtke podnosi izvješće Saboru. Ali kažu evo, interes javnosti i zakon nalaže da podnosi, i javni interes. Slažem se. Ali ako je toliki javni interes da privatna tvrtka, a to je jedini slučaj u Hrvatskoj podnosi izvješće Hrvatskom saboru kako onda direktor te tvrtke ne podnosi imovinsku karticu. A par excellance primjer da mora imovinsku karticu. I bilo bi interesantno vidjeti imovinsku karticu prije i danas svakog od njih. Ali to nema. Što se tiče tranzicijskog troška, pa spominje se, službeni podatak je HZMO-a 43 milijarde kuna je tranzicijski trošak bez kamata. S kamatama 58 milijarda kuna. To znači, a 18 milijarda kuna je imovina uprihodovana. To znači da svaki član obveznog mirovinskog fonda ima jednu kunu više na računu, ali to je koštalo Hrvatsku 3,2 kune. Pa ne možemo se time hvaliti i ne otvoriti raspravu o tomu. Hvala. Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Uvaženi kolega Marić, najprije da zaboravio sam gospodinu Hrelji odgovoriti na ovo pitanje. Ja nisam tražio ukidanje u Saboru i postoji stenogram što sam govorio, a novinari su moje prethodne riječi negdje mogli prenositi ovako i onako. Ponavljam, treba dati ljudima članovima, ljudima koji su zaposleni mogućnost, slobodu da se opredijele hoće li u prvi mirovinski stup ili u treći mirovinski stup koji treba poduprijeti i razvijati. Za to jesam da bude pravi dobrovoljni, dragovoljni sa svim znači onim uzusima stručni i profesionalni kako njime treba upravljati. Ovaj način drugi stup kako je koncipiran to je nezdrav, on je nezdrav. Sami ste malo prije vidjeli koliki je društveni trošak, tranzicijski trošak i ne može se to nazvati nečiji pozitivni. Zato sam rekao prekinimo jednom kada se govori o tim zabludama, da konačno raščistimo sa nekim stvarima koje Nama treba jasna slika, nama treba istina. I druga stvar u središtu mirovinske reforme koja je nužna, a vidite da se od nje, ona je po strani. Nema tu ni monetarne reforme. Sve je praktično ide prema prodaji komercijali, tu nema smislenog ekonomskog programa. I meni je drago da je predsjednica Republike jučer doduše uglađeno ali vrlo žestoko u pozadini kritizirala neambicioznost ove reforme koju ovu Vlada na čelu sa premijerom provodi. I mi ne želimo takvu ekonomsku politiku. U tom smislu u središtu nove mirovinske reforme mora biti tko? Naš umirovljenik. Pa mi se ne možemo igrati s njihovim sudbinama, to su ljudi u fazi kad ne mogu više raditi, stvarati, prije svega moraju imati sigurnost i to im moramo zajamčiti uz jednu demokratičnost i slobodu odlučivanja. Hvala Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Mirando Mrsić. **Mrsić, Mirando (SDP)** Hvala lijepo. Uvaženi kolega Lovrinović ja ne mislim se natjecati s vašim ekonomskim znanjem i to mi nije u interesu niti to želim ali želim ispraviti određene nelogičnosti odnosno stvari koje ste rekli. Najprije okrugli stol je bio apsolutno pristran jer kao što znate da je od 10 govornika 8 bilo za ukidanje drugog mirovinskog stupa. S obzirom da ste profesor bilo bi logično da na tom okruglom stolu bude barem pola-pola, pro-kontra, pro-za pa prema tome okrugli stol je imao ishod koji je imao. Kad govorimo o nedostatku u drugom mirovinskom stupu 17% sredstava nedostaje, to je točno. Ali zaboravljate da je država rekla sa svojim zakonima, ja sam više puta to naglašavao da imamo dva mirovinska sustava. Jedan onaj koji je vezan uz radničke mirovine na koje se odnosi i ovaj zakon i drugi koji je vezan uz zakone gdje je država rekla bez obzira koliko vi radili, koliko vi izdvajali imate pravo na mirovine. I ta sredstva nisu u ovim sredstvima koja su iz naših plaća, ta sredstva su iz proračuna. I uvijek će to biti transfer iz proračuna. Prema tome, 17% nije nedostatak. Dakle, nije da sredstava toliko nedostaje. Nedostaje jednostavno zato što ih trošimo za mirovine koje nisu mirovine vezane uz sam sustav. Insinuacije da je netko kumovao nekome ili vezan uz nekoga apsolutno odbijam. Samo vas napominjem da ste rekli jednu poluistinu, dakle da držali smo naknadu za upravljanje do 0,45 ali ste zaboravili reći da od ove godine ide smanjenje naknade za 7% konstantno dok ne dođemo na 0. Prema tome i ovim zakonom smo smanjili troškove upravljanja, smanjili smo troškove REGOS-a, smanjili smo dakle troškove. Prema tome ne možete reći da smo išli na ruku društvima koja upravljaju ovim fondovima. Hvala

ekonomska eksperta upravo kako vi rekoste sa one druge strane međutim oni su se ispričali, put i ovo, ono. Međutim bili su pozvani. Mi ne možemo nikoga privoditi. Dakle, mi smo korektno htjeli akademski u akademskom ozračju sučeliti argumente i doći do određenih istina odnosno zaključaka. S druge strane ono što je najvažnije, ponavljam ponovno jer sad nas gledaju hrvatski građani, posebno umirovljenici ili oni koji će to ubrzo postati, ovdje u mirovinskom sustavu je previše magle. Ako društva za upravljanje ustvari ovi mirovinsko fondovi njih 4 obvezna posjeduju oko 55 milijardi kuna državnih obveznica to je državni dug. Znači, to je dug države. Prema tome, oni posjeduju u svojim rukama na svojim računima dug države koja je ionako zadužena, prezadužena. A još je više zadužujemo sa visokim kamatnim kamatnim stopama uz koje obvezni mirovinski fondovi financiraju u prosjeku 5% tu istu državu. Dakle, zato sam rekao ovo je stvar elementarne logike zdravog razuma. I zato pozivam da ovaj Sabor organizira plenarnu sjednicu jer mi gospodo raspravljamo o svemu drugom a ne o suštinskim pitanjima. Mi dosada, evo 6 mjeseci, nijednu temu nije raspravio ovaj Sabor kao da nemamo nijedan gorući problem u zemlji. Mi raspravljamo o izvještajima, mi raspravljamo o ovome i onome. Stavimo tu mirovinsku reformu, stavimo izborni zakon, stavimo monetarnu reformu, znači stavimo dugove i prema tome konačno počnimo raditi ono što od nas očekuju hrvatski građani. Hvala. Sljedeća replika, uvaženi zastupnik Maro Kristić. kako su hrvatski mirovinski fondovi ulagali značajne iznose u građevinska poduzeća kao što su INGRA i Dalekovod koji su imali velika dugovanja prema bankama koje su vlasnice društava za upravljanje mirovinskim fondovima. Pa me zanima zapravo gdje je završio taj novac kojim su dokapitalizirana ta društva ali i druga poduzeća? Jesu li te financijske injekcije mirovinskih fondova upotrijebljene za ulaganje u razvoj ili za sanaciju tih potraživanja banaka? I što mislite bi li u tom smislu bilo nužno osnovati neko povjerenstvo koje bi to trebalo istražiti? Odgovor na repliku, uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. Nije ni prošli put bilo, prije dva mjeseca, nema ni sada. Mi tražimo konačnu informaciju i mislim gospodine potpredsjedniče da ako to ne bude sljedeći put nemojte dozvoliti da dođe na točku dnevnog reda da se ne zamaramo time. Jer od nas se očekuje ovdje stavovi sa jasnim informacijama a ne da samo vidimo i čujemo ono što je dobro. Sjajno, podržat ćemo sve što je dobro i nikoga ovdje nema tko će na takvo nešto drugačije reagirati. Kada ste već postavili to pitanje ako je banka imala loš plasman kredit prema nekom poduzeću, pa ga nije mogla naplatit onda se može pretpostaviti da je savjetovala svog klijenta da imitira korporativne obveznice koje će onda kupiti određeni mirovinski fond. Pa prema tome, u pojedinim slučajevima su mirovinski fondovi čistili aktivu i spašavali loše plasmane pojedinih banaka. Dakle mi očekujemo te informacije a posebno to zanima znači umirovljenike i ljude koji izdvajaju svaki mjeseci određeni iznos za svoje buduće mirovine. Dakle nama ovdje koliko ta istina nekoga zaboljela ali bit ćemo jasniji, znači znat ćemo što se događa i znači posebno treba spriječiti te ja volim reći incestuozne veze, a one se mogu, dešavaju upravo na način kako sam maloprije objasnio.

jedno pitanje, odnosno vaš stav i mišljenje me zanima. Reforma mirovinskog sustava u korelaciji sa produljenjem radnog vijeka. Dakle da li bi trebalo krenuti odmah čekati 2028., 2038. godinu? Jer sami ste rekli da postoji negativan odnos između između broja zaposlenih i umirovljenika i da za mirovine nedostaje cirka 17 milijardi kuna. Evo vaše mišljenje. Hvala lijepa. Odgovor na repliku uvaženi zastupnik Ivan Lovrinović. **Lovrinović, Ivan (MOST)** Uvaženi kolega Kirin, hvala na pitanju. Vi ste postavili jedno vrlo važno suštinsko pitanje, dakle kako izdržati ovaj nepovoljni položaj, sustav, mirovinski sustav koji ima vrlo velike poteškoće? Da li produžavati ljudima radni vijek ili ne?

Ovo ja inače prakticiram na nastavi kad su đaci nemirni, studenti ustvari onda dođem njima. Ja vas uvijek slušam kolege. Evo oteli ste mi, ukrali jedno 15 sekundi pa molim vas malo tu. …/Upadica Ante Sanader: Ostavit ćemo dovoljno vremena./… Dakle, produžiti radni staž ono vrijeme do 67, 70, postavlja se pitanje smisla takvog modela. Naravno u nekim profesijama kao što ste recimo liječnici, nastavnici, profesori možda netko i može raditi do 67 godina ako zaista situacija na tržištu to traži. Međutim, u ovoj eri strahovitog razvoja robotike, tehnologija potiskuje radnu snagu. To je jedan problem koji mi ovdje nemamo ni vremena, niti je ta tema o kojoj govoriti, mi moramo riješiti trenutne probleme. Nećemo ga sigurno riješiti produženjem radnog staža pa da bake konkuriraju na natječajima kćerkama, čak i svojim unučicama To je potpuno besmisleno i to nije sustav kakav mi želimo, za koji se zalažemo. Dakle, mi moramo imati zdravu ekonomiju sa visokim stopama rasta, poticati demografski rast da u održavamo održivost ovoga mirovinskog sustava, a s druge strane zaista razmišljati o potpunoj jednoj ekonomskoj paradigmi na razini ne samo Hrvatske jer smo premali. Vidite što se u Švicarskoj dešava, EU? Mi imamo trendove u ekonomiji koje dosad nismo vidjeli i živimo u takvoj fazi kapitalizma, posebno budućnosti gdje sve više ljudi neće moći raditi. Dalje ne mogu objašnjavati jer nema vremena. Evo hvala na pitanju. Hvala. Evo završno uvaženi gospodin Dinko Novoselec. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče, dame i gospodo. Dozvolite mi da kratko rezimiram ovu raspravu sa još nekoliko detalja i podataka za koje mislim da bi bilo korisno na kraju reći. Ovdje smo imali prilike čuti nešto što sam, za što ne mogu baš u potpunosti potvrditi da je točno ali vjerujem da je, a to je činjenica da je ovo jedini Parlament u Europi u kojem se razgovara predstavnici privatnih institucija predaju izvješće Parlamentu. Ne mogu sa sigurnošću tvrditi da to je tako ali vjerujem da je. Međutim, iz toga se ne može izvući zaključak da je Hrvatska jedina zemlja koja ima obvezne mirovinske fondove, dakle od toga, dakle obvezni mirovinski fondovi postoje i funkcioniraju gotovo rekao bih tako u većini zemalja srednje i istočne Europe. Jedina zemlja koja je ustvari u potpunosti odustala od mirovinskog sustava 2. stupa je Mađarska. Dok su sve ostale zemlje ostale sa manje ili više snage posvećene ovakvom ovakvom mirovinskog sustavu kakvog ima i Hrvatska. Ali jedino u ovom Parlamentu su obvezni mirovinski fondovi daju svoje izvješće što ukazuje da je Hrvatska ustvari na neki način napravila korak više od svih ostalih zemalja u okruženju koje imaju ovakve sustave. Ono što bih htio još dodatno komentirati bilo je puno rasprave na temu privatizacije Končara. Ja ne mogu ulaziti niti želim ulaziti u to sa aspekta onoga ko je donosio odluku o prodaji Končara. ono što mogu reći to su činjenice koje se mogu lako provjeriti da su obvezni mirovinski fondovi kupili dionice Končara po dosta različitim međusobnim cijenama. Koliko ja znam najniža cijena je bila 670 kuna, koliko ja znam najviša cijena je bila 711 kuna. Isto tako ja znam naravno koliko je kupio moj fond, ne mogu znat detalje za ostale fondove. Međutim, uvidom u vlasničku strukturu Končara vidjet ćete da ne postoji jasna korelacija između iznosa sredstava koji su obvezni mirovinski fondovi uložili u Končar i veličine svakog tog pojedinačnog fonda. Ono što pokušavam reći je da je sa aspekta nas kao sudionika tržišta kapitala privatizacija Končara izvedena na način da su svi sudionici tržišta kapitala bili pozvani da u njoj sudjeluju pod istim uvjetima na istom transparentnom i rekao bih konkurentan način. Druga stvar koju bih htio iskomentirati jer je ovdje u nekoliko navrata bila spomenuta a to je centralna tema naših diskusija i unutar mog fonda a i unutar udruženja obveznih mirovinskih fondova je zašto u B dakle najvećem obveznom mirovinskom fondu ima gotovo 70% imovine uložene u državne obveznice kako je zakonski zahtjev bitno niži. To je kao što sam rekao centralna tema i naših promišljanja i u mom fondu i u industriji općenito. I ona nije posljedica naših želja, ona je posljedica interakcije svih zakonskih zakonskih ograničenja s kojima smo suočeni i interakcije dakle tih zakonskih ograničenja sa tržišnim ograničenjima koja proizlaze iz hrvatskog tržišta kapitala. Mi smo isto tako nesretni zbog činjenice da je to ulaganje tako visoko u postotku i željeli bismo i nastojati ćemo da ta ulaganja u budućnosti smanjimo. To je uostalom i strategija barem mog fonda. Hoćemo li u tome uspjeti ovisi i o tome da li će biti stvorene druge mogućnosti ulaganja za obvezne mirovinske fondove kao što je bilo rečeno ovdje, imovina je već preko 75 milijardi kuna, smanjiti ulaganje za 20%-tnih poena znači realocirati oko 15 milijardi kuna. Da bi se ta ulaganja smanjila iz državnih obveznica moraju se stvoriti neke druge investicijske mogućnosti u Hrvatskoj. Htio bih još ukratko dotaknuti, dakle ovdje se postavilo pitanje koliko ima umirovljenika iz drugog stupa, ja bih samo htio reći da dakle obvezni mirovinski fondovi funkcioniraju na način da mi to ustvari ne znamo. kada čovjek stekne pravo za mirovinu iz drugog stupa on uzima sredstva iz obveznog mirovinskog fonda i odnosi ih negdje drugdje. Kamo ih odnosi i kakvu mirovinu za njih dobiva mi to ne znamo. Dakle kod nas je sustav akumulacije, doprinosa u obveznim mirovinskim fondovima u potpunosti odvojen od faze isplate mirovina. Isto tako dakle kada razmišljamo o tome tko su aktivni i pasivni članovi obveznih mirovinskih fondova mi kao upravljači u sredstvima u obveznom mirovinskom fondu ne znamo da li neki naš član dobiva mirovinu, odnosno doprinose, da li dobiva onoliko koliko treba dobivati, da li je on aktivan, da li je on zaposlen, da li je ne zaposlen, to su informacije koje mi nažalost nemamo i ne možemo ih dati u ovim izvješćima. Izvještaj kojeg sam ja predstavio predstavlja samo jedan mali dio poslovanja mog fonda. Sve detalje, mnoštvo drugi podataka slobodni ste potražiti na mrežnim stranicama fonda, količina transparentnosti obveznih mirovinskih fondova je ja bih rekao među najvećim kojeg sam imao do sada prilike vidjeti u financijskom investicijskom svijetu. Na stotine se stranica publicira …/Govornik se ne razumije./… pa pozivam svakog zainteresiranog da pogleda i dodatne detalje i neke stvari koje su ovdje bile otvorene mogu se naći na našim web stranicama. Ono što je također bilo ovdje spomenuto to je problem …/Govornik se ne razumije./… državnih obveznica u portfelju. Ja moram reći da se državna obveznica u portfelju obveznih mirovinskih fondova …/Govornik se ne razumije./… prema Zakonu o računovodstvu, odnosno prema međunarodnim računovodstvenim standardima. Oni jesu kakvi jesu, mi ih moramo moramo primjenjivati. I ono što je važno važno je da je tako utvrđena vrijednost imovine obveznih mirovinskih fondova usporediva sa svakim sličnim, sa svim drugim sličnim sustavima u svijetu jer svi u ovom poslu koriste iste međunarodne računovodstvene standarde. I utoliko još jednom hvala na ovoj raspravi. Ponavljam, mislim da je jako dobro da bez obzira što smo privatne institucije svjesni smo da predstavljamo i određeni javni interes. Mislim da je jako dobro da svoja izvješća predstavljamo pred ovim uvaženim Domom i radujem se iduće godine kada ćemo to učiniti još jednom. Hvala lijepa. Hvala. Imamo dvije replike. Prva je uvaženi zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Gospodine Novoselec kazali ste da jedina smo zemlja u kojoj obvezni mirovinski fondovi podnose izvješće ali da i u drugim zemljama ima, nije točno da u drugim zemljama nema obveznih mirovinskih fondova. Nitko nije nikada rekao da u drugim zemljama nema obveznih mirovinskih fondova. To doista nitko nije rekao. Ali je rečeno da smo jedina zemlja u kojoj se raspravlja o fondovima. Ali niti jedna tranzicijska zemlja ne postoji u kojima nije zamrznut mirovinski fond, obvezni mirovinski fond, ne postoji osim Hrvatske. To vi jako dobro znate, dok traje kriza. Što se tiče spomenuli ste Konačara, i kupnje dionica Končara iz vaše rasprave se dalo zaključiti da vi uopće niste znali da će biti objavljena prodaja dionica Končar. Pa me interesira kako ste vi saznali da se prodaje …/Govornik se ne razumije./… Končara, dio paketa? Zašto ste se javili samo na jedan paket? S kime ste razgovarali i s kime ste dogovorili tu kupnju? Ili možda niste …/Govornik se ne razumije./…, ako hoćete kazati da niste ni s kime. Hoćete li dati ostavku ako dokažemo da ste razgovarali i da niste na burzi kupili dionice? Pa iz svega proizlazi da vi nemate pojma i vi ste se od 4 objave javili na jednu po cijeni koja je ponuđena i da vi na tome, da je to tržište odradilo, da to nisu odradili pojedinci skupa s vama. Takav dojam hoćete ostaviti? Ako hoćete ponovite pa ćemo onda ići sa dokazima da to nije tako. Ali samo mi recite hoćete li u tome slučaju dati ostavku? Hvala Hvala lijepo. Šutnja znači ja sam odgovor i odobravanje. Iz ovog što ste vi kolega Marić sada rekli, ispada, bit ću malo ovako, malo je neugodno i u mom akademskom rječniku da je netko iz Vlade da ne kažem izravno dilao dionice neću reći jer to burza je posrednik sa maltene određenim mirovinskim fondovima. Odgovor nismo dobili, ne govorim za vas, dakle i mene zanima taj odgovor ali ja bih se osvrnuo na vas, na vašu tvrdnju gospodine Novoselec da obvezne mirovinske fondove zaokuplja jedna središnja tema kako povećati mogućnost ulaganja odnosno manjeg ulaganja u državne obveznice a otvoriti veći prostor za dionice. E vidite ja se, što se tiče obveznih mirovinskih fondova gdje ljudi nisu imali mogućnost slobodu odlučivanja hoće li biti tu, ja se s tim ne slažem ali se sad potpisujem i izrazito slažem da budete fond menadžer u trećem mirovinskom stupu gdje će ljudi dragovoljno uplaćivati a vi onda ulažite gdje god hoćete. možete 100% uložiti u dionice bilo što, zašto jer su ljudi onda jasno, slobodnom voljom pristali na takvu jednu poslovnu politiku fonda odnosno vođenje fonda. Sredstva koja se nalaze u drugom mirovinskom fondu, to su sredstva ponavljam naših ljudi koji znače, to je treća životna dob, oni ne mogu više privređivati u toj mjeri i ona ne smiju nikada biti ona sirovina odnosno sredstva koja će samo juriti za profitom. To je sasvim jasno i ja se kažem potpuno slažem u trećem mirovinskom stupu gdje je dragovoljno, gdje je sloboda dapače, ulažite u što hoćete. Evo

Zbog obimnosti materijala izvješće nije umnoženo nego se nalazi na web stranici Hrvatskoga sabora. Raspravu je proveo Odbor za financije i državni proračun, Odbor za rad, mirovinski sustav i socijalno partnerstvo.